**Dubravka Đedović Handanović** Hvala.Samo bih da pojasnim još jednom da niko nikom ne otima nikakvu zemlju, niti je otimao. Zemlja za koju je izvršena eksproprijacija je uredno plaćena. Neko može da tvrdi suprotno ili da bude nezadovoljan nakon što je to uradio i pristao i dogovorio verovatno isto onako kao što je gospodin Kokanović što nije uspeo da proda svoju zemlju, ali to nije razlog da pričamo sa toliko laži i dezinformacija kada je u pitanju strateško partnerstvo Srbije i „Zijin Group“.Naime, godišnja proizvodnja suvog koncentrata bakra na nivou kompanije „Serbia Zijin Coper“, gde je Republika Srbija strateški partner je 520 hiljada a prošle godine, dok nije bila završena topionica, proizvedeno je 74 hiljade tona katodnog bakra,

tona proizvodnje katodnog bakra, a sav koncentrat koji je proizveden u „Serbia Zijin Coper“, gde je Republika Srbija strateški partner, dalje se prerađuje upravo u toj topionici i gde dobijamo finalni proizvod, što Srbiju dovodi na drugo mesto u Evropi po proizvodnji katodnog bakra i mislim da je to jedna zavidna pozicija na koju treba da budemo ponosni i o kojoj treba da pričamo.Kada pričamo o stablima, za informaciju narodnog poslanika koji sa mnogo neistine iznosi činjenice po pitanju kompanije „Zijin“, zaboravlja da kaže kao ekološki aktivista da je od početka godine posađeno 230 hiljada sadnica drveća, ali verovatno to nije bitno, zato što nisu u pitanju kumovi i prijatelji, pa onda zaboravljamo da li se nešto seče ili se sadi ili je bitno ili nebitno ili ko kome poklanja zemlju da bi se onda borio protiv, recimo, projekta „Jadar“.Takođe se zaboravlja, kada pričamo o cevima u rekama, pošto nakaradno pričamo o svemu, pa rudarenje zovemo kopanjem, a male hidroelektrane zovemo stavljanje cevi u reke, a nažalost ili na pošto smo od 2020. godine sprečili izgradnju u zaštićenim područjima, što moram da priznam da nijedna zemlja EU nije uradila, ali gospodin narodni poslanik zaboravlja da je sam tražio dozvolu za izgradnju hidroelektrane i to na Staroj planini 2016. godine, pa verovatno od tada, od kada mu to nije pošlo za rukom, je postao izričit protivnik takvih projekata, ali, opet, to su dupli aršini.Ono što moram da pohvalim je da smo bar naučili koliko je rudna renta za mineralne sirovine, pa je tačno da je ona 5%. Napredujemo, pošto u Predlogu zakona za zabranu iskopavanja litijuma stoji da je ona 3%.Samo bih podsetila na činjenicu svih onih koji se zalažu da se apsolutno svako rudarenje prekine, ne samo što bi u tom slučaju ostali i bez građevinskog materijala i bez pijaće vode, da je rudna renta 2012. godine bila 3,7 milijardi dinara, a da je 2023. godine iznosila 16,8 milijardi dinara, znači, četiri puta više, a da je samo u prvih šest meseci 2024. godine dostigla 15 milijardi dinara.Možda to nisu velika sredstva za narodnog poslanika koji priča negativno o svim mogućim aktivnostima kada je rudarstvo u pitanju, ali mislim da dokazuje, pre svega, i pokazuje rast ovog sektora, rast na zdravim nogama i rast koji želimo da nastavimo da promovišemo.Drago mi je da smo čuli bar da smo čuli bar jedan tačan podatak, a u gomili laži i neistina.Naravno, o duplim aršinima bolje da i ne govorim više.Hvala Hvala.Reč ima ministar Adrijana Mesarović.Izvolite.

2007. kada je pokušana privatizacija u bukvalnom smislu reči privatizacija, ne strateško partnerstvo, ovog preduzeća, tada je bio pokušaj zaključenja ugovora o sto posto prodaji imovine, ali i zaključenje ugovora o prenosu, o odobrenju za eksploataciju takođe 100% rude kojom raspolaže RTB „Bor“. Naravno, raskinuto je. „Kuprom International“ d.o.o Beograd je bio potencijalni kupac. kupac. Nije ispunio nijednu obavezu, a Republika Srbija je nakon konsolidacije ovog preduzeća ušla u strateško partnerstvo gde i dalje ima vlasnički udeo u ovom preduzeću, i dalje ima apsolutnu kontrolu nad poslovanjem ovog preduzeća. Kao što je koleginica Đedović rekla, danas ovo preduzeće ima preko 6.000 zaposlenih.Kada pričamo o dvostrukim aršinima, moramo našim građanima da pomenemo da je 2007. godine taj aršin važio i bio takav da je tada bilo u redu prodati sto posto imovine ovog preduzeća i da je tada bilo u redu zaključiti ugovor o odobrenju eksploatacije ove rude.Kada sam već uzela reč, volela bih sa građanima Republike Srbije i sa uvaženim narodnim poslanicima i, svakako, sa kolegama ministrima da podelim nekoliko podataka koji se tiču privatizacije i uopšte postupka privatizacije preduzeća koja su u vlasništvu Republike Srbije.U

Od tih 2.286 ugovora, raskinuto je u tom periodu 670 privatizacionih ugovora, odnosno čak 30% privatizacionih ugovora u istom periodu kada su zaključeni zato što se prodavalo braći, kumovima, drugarima, prijateljima koji te ugovorne obaveze nisu mogli ispune.Dragi i uvaženi narodni poslanici, dragi građani, u periodu od 2013. do 2024. godine zaključeno je ukupno 79 privatizacionih ugovora, od čega je 19 raskinuto, a od tih 19, 12 ugovora je raskinuto koji su zaključeni u periodu od 2001. do 2012. godine.I ja sam jedna od onih koja stoji mirno pred Aleksandrom Vučićem dok se u Njujorku bori za Republiku Srbiju. I ja sam jedna od onih koja stoji mirno pred Aleksandrom Vučićem zato što sam 2012. zato što sam 2012. godine ostala bez posla u Razvojnoj banci Vojvodine, koju je žuti režim rasturio, gde je 1000 ljudi ostalo bez posla i na ulicama i zato što sam verovala u politiku Aleksandra Vučića i zato što moji prijatelji i moja rodbina i ja danas imamo gde da radimo,

vam.Poslanik Jovanović nije više tu.Imao je pravo na još dva minuta.Idemo dalje.Narodni poslanik Žarko Ristić.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani građani Srbije, slušajući već četiri dana razne analize o rebalansu

pomeriti u male ekrane.Međutim, mene interesuje zašto nije ništa opredeljeno ovim rebalansom budžeta za predstojeće izbore na Kosovu i Metohiji. Svi treba da znate da su tamo izbori raspisani.

da pomognete Hilari Klinton sa pet miliona dolara, ako ste poslali i ministra Starovića kao najdirektniju podršku kampanji Kamale Haris u sred Čikaga, što sigurno nije jeftino i puno košta građane Srbije, da li planirate da sa nekim novcima i Srbe na Kosovu i Metohiji

Poštovani narodni poslaniče, nisam sigurna da članovi Vlade znaju kome ste uputili pitanje, zato što, na kraju krajeva, i to što ste rekli nije istina, pa ne znam ko bi mogao da demantuje neistinu. Taj novac neki, ja ne znam, ali vi morate da kažete kome upućujete pitanje.Hajde ponovo, imate sada još tri minuta. pitanje je upućeno celom ovom parlamentu, Skupštini – da li znate da su raspisani izbori na teritoriji Kosova i Metohije i kako će se vi odnositi prema tome? To je prvo pitanje.Drugo pitanje – ako ste dali podršku i direktno učestvovali u izbornoj kampanji prema Hilari Klinton i dali pet miliona dolara, da li možete da odvojite deo novaca za Srbe na Kosovu i Metohiji?

S obzirom da je uvaženi narodni poslanik izneo tvrdnju da sam kao ministar u Vladi Republike Srbije, kako reče, podržao jednog od kandidata na američkim predsedničkim izborima, želeo bih da naravno objasnim da se radi o neistini i da pružim adekvatno objašnjenje.Kao što znate, dakle, mi se ne opredeljujemo kada su u pitanju izbori u stranim državama,

SAD-u.Gostujući i na toj konvenciji u Čikagu, ja sam vrlo jasno istakao više puta, o tome su izveštavali i naši mediji, da se mi ne opredeljujemo o američkoj predsedničkoj izbornoj trci, već da želimo da našim prisustvom ukažemo na to kakvi su stavovi naše države i sa kakvim problemima se naš narod suočava, pogotovo, na prostoru Kosova i Metohije, a takva velika konvencija, uz prisustvo ne samo više desetina hiljada ljudi, već sa značajnim brojem onih koji čine politički establišment u SAD, uvek predstavlja dobru priliku za tako nešto.Što se tiče vaše tvrdnje da mi ne znamo da su zakazani izbori za pokrajinski parlament unutar sistema privremenih institucija samoupravo za početak februara meseca, ni to nije tačno, ali nisam razumeo do kraja ono što vi sugerišete u vašem pitanju da mi treba da izdvojimo nekakav novac ili budžetska sredstva za održavanje tih i takvih izbora.Da li će srpski narod i nealbansko stanovništvo koje je lojalno Republici Srbiji učestvovati na tim izborima, to je odluka koju će oni sami preko svojih legitimnih političkih predstavnika da donesu u vremenu koje je pred nama, a mi ćemo, kao što je to i do sada uvek bio slučaj, podržati onu i onakvu odluku koju oni donesu.Međutim, optuživati Vladu Republike Srbije da nema senzibilitet za probleme sa kojima se naši sunarodnici suočavaju na prostoru naše južne pokrajine, nije fer i ne odgovara istini. pre nekoliko dana smo na posebnoj sednici Vlade Srbije usvojili zaključak čiji sastavni deo jeste i operativni plan koji predviđa izdvajanje veoma zamašnih budžetskih sredstava za pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji, uz sve ono što se, naravno, i do sada izdvajalo, govori se o paketu koji je u vrednosti od više desetina miliona evra, naravno, u dinarskoj protivvrednosti.Naš paket mera je sveobuhvatan, usudio bih se da kažem da je najsveobuhvatniji u poslednjih 25 godina. S jedne strane on podrazumeva one jasne i dobro zasnovane i utemeljene zahteve upućene prema Međunarodnoj zajednici, koji podrazumevaju povratak na status kvo ante, odnosno na period pre nego što je Aljbin Kurti uništio i urušio Briselski sporazum.A kada govorimo o našem paketu mera, on ima svoju pravno-političku i svoju socio-ekonomsku dimenziju. Kada govorimo o pravno-političkoj dimenziji, to znači da mi proglašavamo sve one institucije, organe koji su u Prištini formirani nakon februara 2008. godine i čine jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije za nepostojeće ukoliko su u suprotnosti sa ishodima briselskih pregovora.Takođe, biće formirano specijalno tužilaštvo koje će imati zadatak da procesuira krivična dela na području Kosova i Metohije sa posebnom pažnjom na krivična dela protivu bezbednosti naših građana, čime se popunjava popunjava postojeći pravni vakuum.Kada govorimo pak o socijalno-ekonomskim merama i njihovoj sveobuhvatnosti, mi ćemo kroz te mere obezbediti i građevinski materijal za izgradnju kuća, pomoćnih objekata, njihovu sanaciju, dodatnu pomoć za mikro i mala preduzeća, za naše poljoprivrednike. Obezbedićemo za 300 nezaposlenih lica dodatnu naknadu od 60.000 dinara, za pet nezaposlenih lica u stanju socijalne potrebe naknadu od 20.000 dinara. Uvodi se tzv. užinski dinar za svu decu koja idu u vrtiće, osnovne i srednje škole u visini od 5.000 dinara mesečno, besplatni paketi udžbenika u vrednosti od 20.000 dinara većina tih mera kreće sa primenom i pre kraja ove godine ili sa početkom 2025. godine.Mislim da su naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji i te kako dobro upoznati sa ovim merama i povratne informacije koje dobijamo iz naših opština sa samog terena su izvanredno pozitivne i još jednom potvrđuju da postoji jedna veoma visoka mera uzajamnosti i poverenja između našeg naroda koji živi na prostoru Kosova i Metohije i državnog rukovodstva Republike Srbije. Hvala.

Hvala.Poštovana predsednice, poštovani ministri, koleginice i kolege, prvo pitanje upućujem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gospodinu Goranu Vesiću i odnosi se na nastavak radova na izgradnji Moravskog koridora.Za pohvalu je što je u funkciji već deonica od Pojata deonica od Pojata do Kruševca i drago mi je da je Moravski koridor taj koji se gradi po najvišim standardima i što će biti prvi koridor sa kompletnom optičkom infrastrukturom.Vi ste, gospodine Vesiću, malopre se i dotakli te teme i rekli ste da možemo do kraja godine da očekujemo otvaranje deonice i do Vrnjačke Banje, do Trstenika, do Vrnjačke Banje. Interesuje me i pretpostavljam da ćemo moći uskoro da očekujemo otvaranje deonice do Mrčajevaca, ali ono što je veoma značajno i što najviše zanima građane Kraljeva, kada možemo da očekujemo otvaranje deonice od Preljine do Kraljeva, jer je to veoma važno za građane koji se nalaze u ovom delu Srbije?Drugo pitanje takođe odnosi se na deonicu, odnosno na projekat koji je u početnoj fazi. Interesuje me kako će teći njegova realizacija, a to je brza saobraćajnica između Kraljeva i Novog Pazara? Koliko je ta deonica važna za građane Novog Pazara, podjednako je važna i za građane Kraljeva. Ona je, pre svega, važna za turistički potencijal ovog dela Srbije.Ono što nas, takođe, interesuje jeste deonica kuda će prolaziti. Ono što je važno zbog građana da znamo, dobro, već razumemo da to neće biti proširenje postojećeg puta koji se odnosi na Ibarsku magistralu, pa bi bilo dobro i da nam obrazložite i detaljnije objasnite kuda će ići taj put?Drugo pitanje, odnosno drugi deo pitanja želim da postavim ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu gospođi Jeleni Žarić Kovačević. Mi smo ovde u maju mesecu, kao rezultat međustranačkog kompromisa i međustranačkog dijaloga, doneli izmene zakona da građani mogu da glasaju samo na biračkim mestima na kojima su u tom trenutku bili prijavljeni do 3. jula 2023. godine.Ono što me interesuje je kako teče proces sada ažuriranja biračkog spiska, da ova tema ne bi ostala na tom nivou kakva je i bila u maju mesecu, i šta se dešava sa onim građanima koji su upisani u birački spisak i morali zapravo da budu vraćeni u birački spisak do 3. jula 2020. godine na adresama na kojima su bili prijavljeni, jer je zaista ova tema, odnosno to vraćanje u birački spisak unela negde zabunu i kako će dalje biti tretirani ti birači? Hvala za sada. Kovačević.Izvolite. **Jelena Žarić Kovačević** Hvala vam mnogo na postavljenom pitanju.Verovatno ste se od ovolikih priča o dvostrukim aršinima setili i biračkog spiska kog se sada opozicija ne seća, ali hvala što ste nas vratili na teren izbornog zakonodavstva i teme biračkog spiska od pre nekoliko meseci, jer ono što je tada bilo u žiži javnosti plasirano od strane opozicije - zapravo ideja kako birački spisak nije dobar i kako treba učiniti određene izmene. Mi se svi sećamo dijaloga na kojima su učestvovali predstavnici vlasti, predstavnici opozicije, to se dešavalo godinama unazad, uvek smo bili tu da pomognemo svima i da učinimo sve da unapredimo naše izborno zakonodavstvo i onda je, kada smo unapredili izborno zakonodavstvo, opozicija rešila da birački spisak nije dobar. Kao što se kaže kod nas - ko gubi ima pravo da se ljuti, oni su se mnogo ljutili, pa su onda pričali kako Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ne postupa sa biračkim spiskom na zakonom utvrđeni način i onda su došli u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i uverili se da zapravo sa biračkim spiskom apsolutno ne postoji nikakav problem.Ono što želim da kažem jeste da se svi sećamo da je formirana Radna grupa za unapređenje izbornog procesa ovde u okviru Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ta Radna grupa počela sa poslom onako kako je počela. Mislim da je počela loše. I upravo da bi mogla da vrši kontrolu, odnosno nadzor za šta je i formirana, ja sam bila ta koja je sazvala sastanak u Vladi Srbije sa članovima Radne grupe i zamolila da dolaze kao Radna grupa koja je formirana u okviru Skupštine Srbije, a ne da dolaze samostalno, jer su ranije i dolazili samostalno. Izašli smo im u susret maksimalno sa svim njihovim zahtevima koji su bili postavljeni pred nas, bez obzira na to što su tada zaposleni u Ministarstvu danonoćno radili da bismo došli do onoga što se zvalo primena zakona koji smo usvojili. Nemam ništa protiv i uvek ćemo primenjivati zakone koje je usvojila Narodna skupština, ali jedna od negativnih posledica je bila ta posledica je bila ta što smo morali da više od 52.000 ljudi vratimo na prethodne adrese, a druga negativna posledica je bila ta što više od 12.500 ljudi nije moglo da glasa na izborima juna meseca ove godine, jer su glasali na adresama na koje smo ih vratili decembra meseca prošle godine.Smatram godine.Smatram da to nije dobra stvar, nije u duhu demokratskih principa koje su propagirali naročito iz Radne grupe za unapređenje izbornih procesa, ali onda smo shvatili da su sve lokalne samouprave, odnosno sve gradske i opštinske uprave uradile svoj posao, da su donele rešenje, da su svi ljudi vraćeni i sada imamo više od 60.000 ljudi koje treba vratiti tamo na mesto gde treba da budu u tom biračkom spisku, upravo kao rezultat primene Zakona, u izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koje je Narodna skupština usvojila.Mi smo ovih proteklih meseci radili jednu analizu posle sprovođenja čitavog izbornog postupka i kada smo sve to završili, mi smo radili analizu u Ministarstvu, prosto razmišljali smo o tome na koji način mi možemo efikasno da vratimo te ljude, ali da to uradimo na jedan kvalitetan način da ne bi bilo grešaka, jer nam se obraćaju i fizička lica sa dopisima i sa pitanjima - gde sada ja glasam, kad ću moći, kako, gde ću sledeći put moći da glasam, na kojoj adresi sam ja sad, kako, gde se nalazim u biračkom spisku?Zapravo, jako je kompleksna situacija zato što je birački spisak evidencija koja je oličenje svih drugih evidencija koje se vode u Republici Srbiji. Mi smo dosta sarađivali, jako dobro sarađivali sa MUP-om koje nam je davalo potrebne informacije. Imali smo sastanak sa ODIHR-om juče i razgovarali smo o procesu ažuriranja biračkog spiska, o procesu neke reforme biračkog spiska. To je jedno vrlo škakljivo i vrlo delikatno pitanje koje podrazumeva mnogo različitih stvari. U to su uključeni i pravnici, informatičari itd. Jedino što mogu da vam kažem jeste da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave se potruditi da ponovo bez greške uradi posao.Ono što želim da kažem građanima Srbije je da mogu da imaju apsolutno poverenje u ono što radi naše ministarstvo, da mogu da imaju apsolutno poverenje u birački spisak u kome se svi nalazimo, jer i sa pritiscima i bez ikakvih pritisaka birački spisak je nešto što se vodi na takav način kako se vodi. Mi smo tu da te postupke unapređujemo i to ćemo i činiti. Hvala vam na pitanju. **Ana Brnabić** Hvala.Hvala na tom pitanju. Taj put je veoma značajan i vi znate da na potezu Moravskog koridora živi 500 hiljada Kao što sam rekao malopre, mi ćemo do kraja ove godine završiti ukupno skoro 30 kilometara, znači prvih 19 kilometara 950 metara od Koševa do Trstenika, sa petljom Trstenik, a potom ćemo završiti dodatnih devet kilometara 860 metara od petlje Trstenik do petlje Vrnjačka Banja. Znači, to kada saberete malo je preko 30 kilometara i to je ono što ćemo završiti.Inače, planirano je bilo ove godine da se radi samo od Trstenika, a da se radi tamo od Preljine prema Adranima. Međutim, znate da je bilo protesta građana. Na kraju je sve to rešeno i omogućeno je investitoru, odnosno izvođaču da radi, radi, tako da sada radimo punom parom čitav taj deo. Očekujem, iskreno govoreći, do 1. juna da završimo deo od Preljine do Adrana, uključujući Mrčajevce, petlja Mrčajevci je pre toga, kao što sami znate, i tako ćemo završiti, odnosno skoro spojiti Kraljevo. Ja sam iz tog kraja, kao i vi, pa jako dobro znate o čemu pričate. Neće biti Kraljevo bukvalno potpuno na autoputu, ali prva petlja će biti spojena. Ostaje taj deo da se završi između petlje Adrani i petlje Vrnjačka Banja, a ja očekujem, skoro sam siguran da je moguće to završiti do kraja naredne znači da mi možemo do kraja naredne godine da imamo kompletan autoput, 112 kilometara, da spojimo dva autoputa, Miloš Veliki i autoput Beograd - Niš,

zato što je to, kažem, znate i sami, možda jedna od naših najvažnijih saobraćajnica, a sigurno najvažnija u tom kraju. Ako gledamo, videli ste sada da predsednik Vučić govori o tome da gradimo gore &quot;Osmeh Vojvodine&quot;, da radimo Banatski autoput, da ćemo raditi u budućnosti prema Vršcu. To je nešto što se sada projektuje i to ćemo videti kada je moguće, ali će se jednom raditi. Tu ostaje suštinski da se pokrije ovaj deo Srbije, Šumadija i zato je važna brza saobraćajnica Karađorđe, zato će to pokriti i Mladenovac, i Aranđelovac, i Topolu, i izaći tamo na autoput na autoput Miloš Veliki, kod Čibutkovice, tamo kod Lazarevca.Važan je ovaj Moravski koridor, jer ćemo na taj način suštinski premrežiti Šumadiju mrežom autoputeva i brzih saobraćajnica i omogućiti zaista da naši ljudi mogu u tom kraju da žive, u jednom mestu da žive, da rade u drugom mestu da rade u drugom mestu i zaista omogućiti nove investicije i razvoj turizma i sve ostalo.Kada pričamo o samom autoputu, odnosno brzoj saobraćajnici Kraljevo - Novi Pazar, ona se tek projektuje i mi ćemo tek u drugoj polovini 2026. godine završiti projekat. Naravno, kada će se raditi, zavisi od toga kada će biti novca, ali je važno da radimo projekat, važno je da sada usvajamo plan posebne namene koji reguliše taj put i to znači da ćemo u nekoj budućnosti početi da radimo i taj put.Zašto je taj put važan?Prvo, ne samo da povezuje Kraljevo i Novi Pazar i Rašku, naravno, koja je tu na putu, već taj put ima 94,7 kilometara, suštinski 83,4 kilometra deonica između Kraljeva i Novog Pazara i imamo dodatnih 11,3 kilometra koji vodi do Jarinja. Znači, tu takođe radimo brzu saobraćajnicu, tako da će to za naše naše sunarodnike koji žive na severu KiM značiti da će biti od administrativne granice povezani brzom saobraćajnicom sa svim mestima u Srbiji i to je posebno za nas značajno.E,

i onda obuhvata na teritoriji opštine Kraljevo, katastarska opština Jadran i Bare, i Bogutovac, i Bresnik, i Brezna, i Vrdila, i Drakčiće, i Jarčujak i Konarevo, Maglič, Mrsać, zatim Mataruge, Uške, Zamčanje i Cerje. To su te katastarske opštine na teritoriji opštine Kraljevo. Izvinjavam se, ja sam iz Kraljeva, pa znam malo ove opštine šta sve tamo ima od sela.Znači, ono što je važno neće svuda ići postojećim putem, delom će ići, dvadesetak kilometara, jer nije moguće, tamo nije moguće širiti, ali ćemo koristiti naravno, taj put će ostati kao lokalni sad, kao što znate, Ministarstvo kulture je uradilo, rekonstruisalo Maglič, sad ćemo raditi most prema Malgiču i realno će ta brza saobraćajnica otvoriti, recimo Maglič koji će postati prava turistička atrakcija.E, sad, kad smo u Raškoj, to su Baljevac, Bela Stena i Beoci, i Biljanovac, pričamo o katastarskim opštinama, i Varevo, i Draganići, Žutice, Korvaće, Kućane, Matkovice, Nosane, Povlica, Manoviće, Paskanja, Pobrđe, sama Raška, Revati i Supnje. Tu završavamo samu Rašku, tu katastarsku opštinu i onda nam ostaje u Novom Pazaru Batnik, Koprivnica, Postanje, Požežina i Rudnica i to su vam katastarske opštine kroz koje će prolaziti ta brza saobraćajnica.Naravno da ćemo mi u narednom periodu imati jednu prezentaciju, videćemo da li će biti Novi Pazar, Raška, jedna od te dve opštine sigurno, gde ćemo pozvati sve mesne zajednice, gde će ljudi videti gde će sve prolaziti brza saobraćajnica. Čućemo i šta ljudi predlažu, predsednici mesnih zajednica, predsednici opština ili grada, pošto je Novi Pazar grad, i Kraljevo je takođe grad, kako bismo mogli da napravimo najoptimalniju opciju.Ono što je važno i to želim da vam kažem, mi ćemo time našu srpsku kraljevsku dolinu, dolinu Ibra, gde se nalazi najveći deo svega što imamo iz srednjeg veka, potpuno otvoriti i omogućiti ljudima to da vide, a tu su nam i Žiča, i Studenica, Tuznanje , imamo Deževu i Petrovu crkvu, imamo imamo i Gradac, zadužbinu Jelene Anžujske. Imamo dve Pavlice, Staru Pavlicu, Novu Pavlicu. Stara Parlica koja zaslužuje da bude rekonstruisana, jer je to možda jedna od naših najstarijih crkava, iz ranog Vizantijskog perioda iz vremena pre nego što su Sloveni došli na Balkan. Nova Pavlica je zadužbina viteza Musića, braće Musić, koji su bili vitezovi kneza Lazara, koji su posvetili to svojoj majci.Imamo tu Maglič o kome sam pričao. Imamo još ruševine, dva grada koje takođe treba da otvorimo za turiste, to su Brvenik prema Kopaoniku i Jelača.

inače, trenutno sa EU radimo na projektu i završavamo to, pošto radimo projektovanje pruge Stalać-Kraljevo-Rudnica. To je pruga koja će takođe ući u rekonstrukciju i ono što je važno i što treba da znaju oni koji žive u Novom Pazaru daprojektujemo pruge od Raške do Novog Pazara, pošto Novi Pazar nije povezan na prugu i oni treba da budu povezani na prugu, jer su veliki industrijski centar i veliki su centar i to će rasteretiti puteve i sve ostalo. Ono što takođe treba da znaju ljudi iz Novog Pazara, istovremeno sa izgradnjom ove brze saobraćajnice planiramo i obilaznicu oko Pazara koja je počinjana, obećavana i ne znam šta se sve nije radilo. U međuvremenu je pitanje, jer jedan deo trase ne može više da se koristi, tako da ćemo uraditi i samu obilaznicu oko Pazara.Tako da da radimo na toj brzoj saobraćajnici. Ona je veoma važna i kažem, kada bude završeno projektovanje, trenutno se projektuje, to će biti druga polovina 2026. godine, mi ćemo tada biti spremni da zajedno sa Ministarstvom finansija sednemo i da vidimo kada ćemo imati finansijska sredstva. To ne zavisi samo od nas, mi svi radimo zajedno, dotle će se i neki drugi projekti završiti, pa ćemo onda moći da izađemo pred građane da kažemo kada će se zaista ta brza saobraćajnica i graditi.Hvala na ovom pitanju. To je pitanje zaista značajno. Kažem vam, sada su ljudi čuli gde će sve prolaziti brza saobraćajnica. Znam taj kraj pa sam se bavio svakim od ovih sela, ali ćemo napraviti jednu prezentaciju, pa ćemo razgovarati razgovarati o tome i sa građanima i sa predstavnicima mesnih zajednica da svi vide kuda će ići brza saobraćajnica. To će značiti život za taj kraj. Videćete koliko će se brže stizati, ne samo iz Novog Pazara, već i iz Severne Mitrovice. Koliko će se brzo stizati do Beograda, do bilo kog drugog dela Srbije i to znači nove investicije, razvoj turizma, razvoj lokalnih biznisa. To je ono što nam je potrebno za taj kraj koji je zaista bio dugo, dugo zapostavljen. Zahvaljujem se ministru Vesiću.Pošto nemamo nikog drugog od ministara, članova Vlade u sistemu, Branimir Jovanović želi dodatnih tri minuta, podpitanje. Izvolite.

mnogo bezbedniji nego što je bio. Znam da se sada radi kilometar i po, obezbeđena su sredstva za to i ostalo je još osam i po kilometara puta da bi taj put bio potpuno rekonstruisan. Dakle, kada možemo da očekujemo da počnu radovi, odnosno da se obezbede sredstva za tih osam i po kilometara puta ka Goču?Drugo podpitanje – bili ste možda malo više od dva meseca sa predsednikom Vučićem u Kragujevcu na početku izgradnje obilaznice i znate i sami, govorili ste o tome ovde koliko je to važno, ne samo za razvoj Kragujevca, već i ovog dela Srbije i za privredu i za saobraćaj, za izbegavanje saobraćajne gužve. Sličan problem postoji kada govorim o saobraćajnoj gužvi u Kraljevu, vrlo dobro znate o kojoj lokaciji govorim. To je potencijalni kružni tok kod Male pijace, da li ministarstvo vaše može da podrži izgradnju tog kružnog toga obzirom da znam da je projekat za izvođenje radova gotov i da su ispunjeni svi uslovi za početak gradnje. Jednostavno, znate da je Ulica Dimitrija Tucovića državni put, je Ulica Vojvode Stepe pristupni put Ibarskoj magistrali i to bi u značajnoj meri smanjilo gužbu u ovom delu grada. Hvala. izvolite. **Goran Vesić** Da vam kažem odgovor na drugo pitanje – može, ali nije fer. Nije fer zato što mnogo lokalnih puteva je uradila država koji su u nadležnosti lokalnih samouprava.

a neke druge opštine to nemaju. Znači, moramo malo da rasporedimo da uradimo u svim opštinama, a zahteva ima zaista puno.Tako da sigurno osim ovih kilometar i po koji se već rade, ovo neće biti rađeno ove godine. Da li ćemo moći sledeće godine, to je sada nešto o čemu ćemo pričati, ali u svakom slučaju, znate kada se već nešto započne ono se manje-više i završi.Važno je da Goč da Goč bude dobro povezan zato što je to planina koja naprosto može da se razvija turistički i to je nešto što je dobro. Tamo će se raditi gondola iz banje, tako da će to tek otvoriti Goč. To je važno, Goč je lepa planina i ona je zaista nepoznata ljudima koji žive van tog kraja. U tom smislu je taj put važan, ali kažem vam, sami ste rekli da je najveći deo tog puta urađen.Što se tiče te kružne saobraćajnice pošto me to stalno pitaju iz Kraljeva, sada kada odem u neku lokalnu samoupravu i kada tamo počnu da mi traže puteve, pitam koliko ste vi uložili iz svog budžeta u puteve. Razumem da oni ne mogu da poprave sve puteve i razumem da svaka lokalna samouprava nema dovoljno veliki budžet, da su potrebe velike, da se mnogo dugo nije radilo, ali država zaista ulaže ogroman novac u rekonstrukciju lokalnih ste predsednika Vučića, čuli ste i ministra Malog, mi planiramo za sledeću godinu da odvojimo novac koji je predsednik Vučić najavio za rekonstrukciju skoro 2.000 kilometara lokalnih puteva, jer za 200 do 250 miliona može da se uradi 2.000 kilometara lokalnih puteva. To se nikada u Srbiji nije uradilo. To znači da će biti novca da se radi dosta tih lokalnih puteva.Potpuno razumem, jer je važan autoput i brza saobraćajnica, ali lokalni put do nekog mesta gde ljudi žive je komfor i pokazuje da zemlja napreduje i to je život za te ljude.Ali moraju i lokalne samouprave da odvoje malo više svog budžeta za lokalne puteve. Često se dešava da čujem na terenu da kažu – pa evo, oni su nam rekli: „Čekamo da nam jave iz Vlade“. Onda hajde da ne postoje, onda nemaju nikakav budžet. Ja moram da vas podsetim da su lokalni putevi, taj kružni tok je na državnom putu. To je tačno. Ali, ima mnogo lokalnih puteva drugih koje smo uradili na teritoriji opštine Kraljevo koji nisu državni, pa je država uradila. Nije zabranjeno da radi i lokalna samouprava, ako hoće. Daćemo mi saglasnost za to.Prema tome, to je nešto što mislim da je važno da kažem. Na kraju krajeva, Kraljevo će u junu imati vezu do Adrana. Već sada kada se uradi Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja – Kraljevo je 26 Prema tome, kada se uradi Vrnjačka Banja, Kraljevo je maltene na auto-putu. Mislim, fer je da podržimo i neke opštine u kojima nije tako puno rađeno. I u tom smislu kažem, sada će krenuti taj projekat sa rekonstrukcijom lokalnih puteva, ali bi morale lokalne samouprave da deo svog budžeta makar usmere na atarske puteve i na lokalne puteve. Ne može za sve da se čeka Vlada, jer oni su odgovorni za to.Ima odgovorni za to.Ima opština koje rade, ne mogu da kažem. Recimo, Šabac je dobar primer. Ne znam da li ima poslanika ovde iz Šapca, Šabac je odličan primer. Oni su uradili preko 100 kilometara lokalnih puteva iz svog budžeta. I to je primer opštine koja sama, naravno, nisu sve uradili. Evo, sada radimo Šabac-Tekeriš, to radi Vlada, znači ne mogu sve da urade, ali su dosta uradili i to, naravno, od kada je otišao onaj bivši poslanik Zelenović. Dok je on bio, on je uzimao, znate šta je radio, ode u selo i kaže ljudima – trećinu vi da date, a dve trećine da da opština. Onda uzme tu jednu trećinu i onda napravi put. E, ono kao u onom crtanom filmu – jedna tebi, jedna meni i to je tako funkcionisalo. A ovi su ljudi odradili preko 100 kilometara lokalnih puteva iz svog budžeta.Evo pitajte, može Kena da vam kaže šta se u Smederevskoj Palanci uradilo, šta se u Velikoj Plani uradilo. Znači, koliko puteva je urađeno, samo put koji smo rekonstruisali između Smederevske Palanke i Mladenovca, pa taj put je život i za jedne i za druge. Ima dosta toga što još treba da se uradi, ali u svakom slučaju kažem vam, ne bi bilo fer da sada uradimo baš i taj kružni tok, znam da je važan, pošto sam iz Kraljeva, ali ispašće da ja baš insistiram na tome, onda bih morao da radim, još da širim put tamo i Lomnicu odakle su moji kod Kruševca, tako da bolje da prvo uradimo ove delove.Kažem, ima opština koje ne dobijaju izlaz na auto-put. Recimo, ove godine će Požarevac dobiti izlaz na auto-put, dobiće Vrnjačka Banja, dobiće Trstenik, ili brzu saobraćajnicu, dobiće Loznica. Sledeće godine će dobiti i Kraljevo. Znači, ima opština gde treba zaista još da se uradi toga. Imate Banat, koji je potpuno zapostavljen. Mi pričamo, sada će Banat potpuno procvetati kada budemo radili rekonstrukciju pruge od Pančeva gore prema Subotici, sa onim delom prema Kikindi i prema rumunskoj granici i to kada se bude uradilo i ovaj auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i onaj gore „Smajli“, znači koji takođe prolazi delom kroz Banat. Mora posle da se radi i veza, onaj most kod Dunava zato što moramo da povežemo Braničevo sa južnim Banatom, jer Bela Crkva je potpuno zapostavljena, predivna je, neverovatan potencijal ima. I to su nam dve najurgentnije tačke, taj deo Šumadije, još Banat i tu zaista onda možemo da kažemo, ne može baš i do svakog grada da ide auto-put i nema ni potrebe.Tako da, s te strane kažem, biće, ne može da bude ove godine. Ali biće sigurno. Hvala. Hvala.Raduju me najave da izgradnja celokupne infrastrukture ide uglavnom po planu i veoma je važno da nastavimo ovim tempom i da razvijamo Srbiju ravnomerno i to direktno znači i razvoj privrede, malih i srednjih preduzeća.Kada govorim o Moravskom koridoru, posebno je bitan, jer povezuje nekoliko gradovo i spaja Koridor 10 i Koridor 11. Važan je i zbog razvoja turizma, a sveukupno, naravno, za bolji životni standard građana u ovom delu Srbije.Hvala i ministarki Jeleni Žarić Kovačević. Mislim da je važno da nastavimo da se bavimo ovom temom i da vraćamo poverenje građana i u birački spisak, kao osnov svega, a naravno i samim tim u birački proces. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam.Prelazimo dalje na pitanja poslanika.Samo sam želela da zamolim sve narodne poslanike da u 19 časova kada završimo samo ostanemo na par minuta da potvrdimo mandat novom narodnom poslaniku i da prisustvujemo polaganju zakletve i onda završavamo radni dan za danas.Sada reč ima narodni poslanik Emeše Uri.Izvolite. Hvala.Poštovana predsedavajuća, predsedništvo, poštovani ministri, ja bih ovom prilikom postavila pitanje ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru, a tiče se daljih planova Ministarstva zdravlja što se tiče organizovanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim sredinama.Naime, poznato je da rad u malim seoskim ambulantama nije popularan među mladim lekarima, tako da svi domovi zdravlja imaju problem da nađu lekara za rad u tim malim sredinama. Razlog je s jedne strane da je ograničena mogućnost za specijalizacije, znači nemamo širok asortiman mogućih specijalizacija za te lekare, a s druge strane i manja eventualna mogućnost zarade za te lekare. Što se tiče realne situacije, s druge strane, postoji velika realna potreba za lekarima u tim sredinama, pošto su uglavnom samačka i staračka domaćinstva.U svetu postoji već definicija tzv. zdravstvene pustinje, gde potreba stanovništva prevazilazi mogućnosti zdravstvenog sistema i što se tiče opreme i što se tiče kadra. Organizacija u ovim slučajevima može da bude dvosmerna, ili centrifugalna ili centripetalna, pa me interesuje koji su planovi Ministarstva.Kod centrifugalne organizacije ide se u pravcu formiranja mobilnih timova koji imaju opremu za minimalnu dijagnostiku na terenu: EKG, merenje pritiska, mini-laboratorija, ultrazvučne aparate, spirometrija. Na taj način bi se zapravo završila ta prvobitna dijagnostika na terenu i negde bi se rasteretile specijalističke ambulante, bolnice, a i sami domovi zdravlja. Ono što je problem, odnosno izazov u tim organizacijama načina rada su dodatni izdaci što se tiče same opreme, vozila i edukacija kadra, odnosno nadoknada za rad tih timova.Drugi način je centripetalan, kada koristimo postojeću infrastrukturu ambulanti, domova zdravlja, bolnica, a dovozimo pacijente na preglede, odnosno na lečenja sa mikrobusevima ili kako god. Prednost ovog načina zapravo je korišćenje postojećih resursa, međutim, dodatni izdaci su sigurno oko vozila i po meni je veća opterećenost postojećih ambulanti. Tako da onda treba povećati broj specijalizacija. Hvala. Hvala vam.Ministar Lončar. sa malo porodica, a tu se nalaze obično stariji naši sugrađani koji nisu u prilici da odu kod lekara i teško je doći do njih. Radili smo i analizu, nije odlučujuća, da oni ne mogu dovoljno da zarade tu. smo nudili razne beneficije i lokalne samouprave i svi da dobiju na korišćenje i kuću i znate i sami koliko bi im ljudi izašli u susret, ne bi morali da razmišljaju o mnogim stvarima, ali nažalost ne želi niko od današnje generacije da radi u tim sredinama i toga moramo da budemo svesni.Ono za šta smo se mi odlučili i želim da vas obavestim da smo napravili dogovor sa Svetskom bankom, a to je – mi ćemo ići po principu mobilnih ambulanti i mobilnih apoteka. Znači, svi naši domovi zdravlja imaće najsavremenije mobilne ambulante u kojima ćete imati i mini-laboratoriju i oni će imati raspored koliko je potrebno, dva puta nedeljno, tri puta nedeljno odlaziti do tih ljudi sa lekarima. Da li će to biti lekari, ne moraju da budu samo iz doma zdravlja, mogu da budu iz bolnice, jer smo zato i napravili zdravstvene centre, da ne postoji razlika da li će da ide i da se oni ne bi delili između sebe, jer jednostavno nema razloga, moramo da udružimo kapacitete, da napravimo rasporede.Hoćemo da obiđemo sve te ljude. Ne samo da ih obiđemo, nego da ih pregledamo, da pratimo njihovo zdravstveno stanje. Ono što smo videli to već u sledećoj godini biti realizovano. Hoćemo da dođemo do svakog našeg građanina, gde god da živi, da priđemo mi njemu, da ga pregledamo, da se odredi terapija, sat, dva, tri posle završetka pregleda u istom tom mestu će doći mobilna apoteka. Ti građani će moći da sve ono što je prepisano, oni će to imati u sistemu, a i sve drugo što žele moći će da uzmu i da bez ikakvog pokreta, angažovanja da idu na neko drugo mesto. U jednom danu će završiti sve.Za građane Srbije, za one koji žive u tim područjima da znaju šta je dogovorila država Srbija za njih. Biće odvojen novac od Svetske banke za to i u sledećoj godini raspisujemo te neophodne procedure da nabavimo ta vozila i ambulante i apoteke i pravimo raspored naših lekara i sestara koji će ići.

sledećeg pitanja bih pohvalila preventivne preglede koji se organizuju svake nedelje, sa malom sugestijom da bi bilo nama zaposlenima, a bogami i stanovništvu negde korisnije kada bismo znali raspored sledećih pregleda unapred barem nekoliko nedelja, da bismo mogli baš radi tih pacijenata koji stanuju u ruralnim mogli organizovati neki vid pregleda.Da li ćemo mi dislocirati naše ambulante u datom vremenu ili ćemo organizovati da nekako njima pomognemo da dođu do naših ambulanti?Moje ambulanti?Moje sledeće pitanje se odnosi na planove Ministarstva zdravlja u cilju povećanja obima, obuhvata skrining pregleda koji postoje i to za rano otkrivanje hroničnih nezaraznih bolesti, znači karcinoma debelog creva, raka grlića materice i raka dojke, pošto i dalje postoji relativno mali odaziv stanovnika na ove preglede.Možda bi trebalo razmišljati o animiranju građana preko medija od strane ne samo estradnih ličnosti nego i sportista, a bogami i političara, da nekako svesno delujemo na to da je vrlo bitan izlazak na preventivne preglede i na skrining preglede. Na taj način bismo možda povećali, da popularizujemo taj vid pregleda.Sa druge strane možda se može poraditi nešto i u školama. Da se negde poveća u toku nastave da se deca nauče koliko je bitno da se izlazi na preventivne preglede, pa bi oni mogli svoje roditelje, svoje deke, bake, tetke da usmere u tom pravcu. Hvala.

Kako mi to gledamo? Mi gledamo u sistemu zahteve građana u kojoj specijalnosti imamo najviše zahteva u tom momentu. Za sledeću nedelju mogu da kažem da će biti specijalisti urologije. Znači, urolozi i kardiolozi. Trenutno nam je to nešto gde imamo najviše zahteva i za onu tamo nedelju mogu da planiraju da će ti specijalisti biti pored tumor markera koji će se raditi.Jedan od razloga zašto smo uveli da radimo svim građanima tumor marker. Nismo mogli da dođemo do građana i da ih ubedimo da se odazovu na skrining. Građani Srbije treba da znaju. Trideset do 38%, ne više od toga je samo onih koji se odazovu da dođu na skrining preglede. To je naša realnost, da ne kažemo da nam je neko drugi kriv. Saglasan sam za sve akcije koje mogu da se sprovedu.Ono što smo uspeli da smislimo, a to je da pokušamo da ih animiramo, pošto smo videli da ne žele da odu na skrining pregled, bar da iskoristimo te prednosti koje mogu da daju tumor markeri kada se urade. Ako je nešto povišeno onda da insistiramo na tim pregledima na koje oni nisu želeli da odu. Sve što mislite da može i što se uklapa u to da zajedno sa građanima uradimo mi smo na raspolaganju. Da li su glumci, da li su to sportisti, da li bilo šta.Pogledajte šta smo sve pokušali sa transplatacijom i ko se sve nije uključio. Ja moram da vam kažem zadnjih sedam razgovora završilo se sa ne. Sedam razgovora računajte minimum po pet, šest života bi po jednom, da bi bilo spašeno. Svi ti isti ljudi, njih oko 2.000 koji čekaju doći će da kažu, zašto nam niste pomogli. Mi ne možemo da pomognemo ako nema donora. Moramo da shvatimo to. Moramo svi da širimo to. Razgovaramo sa crkvom, pokušavamo da dobijemo njihovu, jer ti ljudi, mi njima u crkvi kažemo, pa, ti ljudi idu u crkvu, mole se da se pojavi donor da bi oni preživeli, ne postoji druga šansa. Hajde, ljudi zajedno da radimo na tome. redu, svi će se skloniti kada oni nezadovoljni dođu, kažu u drugim zemljama, što ne idemo u druge zemlje da tamo radimo, ali ni tamo nema dovoljno, niko ne može da vam da organ kad njihov građanin čeka isto budemo samo, odnosno da imamo osećanja prema drugima, jer jedino tako možemo da napravimo rezultat i da ne gubimo vreme na neke stvari od kojih niko ništa nema. Hajde da spašavamo ljude. Hajde da poboljšamo njihovo zdravlje. Hajde da pobedi dobrota. Hajde da pobedi briga za tim ljudima i da pokazuju rezultati, a ne ko je glasniji, ko je jači, ko priča više gluposti.Jedino tako mislim da možemo da uspemo, a i da pokažemo drugima da nam je stvarno nebitno te stvari koje pričaju, da hoćemo da se bavimo suštinom, da hoćemo da se bavimo onim stvarima koji će pomoći konkretno ljudima i stvarima koje će biti bolje za našu decu i koja će ostati iza nas.Mislim da ako svi budemo radili tako ili bar velika većina, ovi ljudi koji samo gledaju da to spreče, kojima ništa nije bitno i da će građani to shvatiti, oni žele dođu na vlast, jer pun je budžet da uzmu za sebe. Ako to objasnimo svim građanima i dođemo do njih, imaćemo rezultat i biće bolje našoj deci i biće bolje Srbiji sigurno. Hvala vam.

časova.Narodni poslanik je potpuno u pravu, izvolite još dva minuta vaših.Ne, ne Stefane, nego Emeše Uri.

za manjinu, za Mađarsku nacionalnu manjinu, nego za celu državu. Iskoristila bih momenat, kada smo kod skrininga, može se razmišljati, dermatoskopije, još nekih načina koje možemo uvesti, skrinig za proširenje aorte,

iskoristimo svoj autoritet i da svi damo primer odlazeći na taj skrinig, na akcije i na preventivne preglede, u državne zdravstvene ustanove, prvenstveno, da pokažemo primer građanima da koristimo isto ono što na žalost oni koji su siromašni, moraju da koriste da je to kvalitetno i da se može meriti sa onima što dobijate u privatnim klinikama.Hvala vam na odgovoru i želim vam dobro zdravlje svima. **Ana